Hinn 18. nóvember síðastliðinn var gefið út svofellt bréf: „Forseti Íslands gjörir kunnugt: Ég hefi ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma saman til fundar þriðjudaginn 23. nóvember 2021. Um leið og ég birti þetta, er öllum, sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma nefndan dag til Reykjavíkur, og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni er hefst kl. 13.30.

Samkvæmt bréfi því sem ég hef nú lesið lýsi ég yfir að Alþingi Íslendinga er sett. Háttvirtu alþingismenn. Ég býð ykkur öll sem hér sitjið velkomin til þings. Nýtt kjörtímabil er hafið, kosið var fyrir nær tveimur mánuðum. Eftirmál urðu í einu kjördæmi og samkvæmt stjórnarskrá okkar er það í höndum Alþingis að skera úr um hvort þingmenn þess séu löglega kosnir. Mikil er því ábyrgð alþingismanna, nú sem endranær. Enn setur heimsfaraldurinn svip sinn á samfélagið og þingstörfin þar með talin. Sem fyrr sýnist sitt hverjum um sóttvarnir. Vissulega hefur hin eina rétta leið ekki alltaf verið valin, skárra væri það nú, enda oft úr vöndu að ráða og auðvelt að vera vitur eftir á. Þá gerist það gjarnan í vandasömum málum að einn saki annan um að vaða í villu og svíma, nenna ekki að kynna sér neitt og hlýða bara yfirvöldum í blindni og ótta — nú eða á hinn bóginn að sá eða sú sem í hlut eigi trúi aðeins á samsæriskenningar, hugsi um eigin hag en ekki heildarinnar og geri lítið úr augljósri ógn. Öfgar og ýkjur geta fylgt frjálsum skoðanaskiptum en við höfum borið gæfu til þess, íbúar þessa lands, að standa að mestu saman andspænis sameiginlegri vá. Sú eining hefur byggst á almennri skynsemi, almennri umræðu, almennri þekkingu og almennu trausti. Í leit að rökum hafa mörg okkar eflaust sótt í sjóð reynslu og sögu. Við sem höfum notið þess að eignast börn munum flest eftir bólusetningum sem verja þau og annað fólk gegn skæðum sóttum. Við munum jafnvel líka að fengju þau hlaupabólu eða magakveisu þótti sjálfsögð skylda að halda þeim um skeið í sóttkví, fjarri leikskóla eða dagvistun. Frelsi til að sýkja aðra er rangsnúinn réttur. Lærdóm má einnig draga af löngu liðinni tíð. Árið 1846, ári eftir að endurreist Alþingi kom fyrst saman, geisaði mislingafaraldur um land allt. Íslendingum fækkaði um tvo af hundraði og getur fólk reiknað í huganum hver slík tala væri um okkar daga. Hún er engu lík í mannkynssögunni, umbylting síðustu mannsaldra á sviði lyfja og lækninga, umbylting lífskjara og aðbúnaðar. Þær framfarir byggðust á gagnrýninni hugsun, víðsýni og þekkingarleit, stöðugum breytingum. Ef við hlýddum enn ráðum færustu sérfræðinga fyrri alda myndum við reyna að lækna mein með því að taka fólki blóð þótt sú kórvilla hafi einatt gert illt verra. Í þeim faraldri sem enn geisar hljóta varnir að taka mið af því sem lærist og mati á því hvaða áhrif þær hafa á samfélagið allt. Þannig virka sönn vísindi og vísindin efla alla dáð. Þá þekktu speki finnum við í óði Jónasar Hallgrímssonar til hins franska herra Pauls Gaimards. Kvæðið orti hann nokkrum árum fyrir endurreisn Alþingis.

Það kjörtímabil sem nú er hafið getur staðið til seinni hluta september að fjórum árum liðnum. Ræða þarf kosti þess og galla að hafa kjördag að hausti en ekki að vori eins og venja hefur verið, ekki síst hvaða áhrif það hefur á störf Alþingis, þungamiðju hins pólitíska valds. Ágætu þingmenn. Margt brennur meira á íslenskri þjóð en endurskoðun stjórnarskrárinnar. Að lokum leyfi ég mér þó að nefna að við þingsetningu fyrir tæpu ári lýsti ég þeirri von að unnt yrði að taka hófsamar tillögur að breytingum á stjórnarskrá til efnislegrar afgreiðslu og leiða umræður til lykta í þessum sal. Svo fór ekki. Þess í stað réðust örlög stjórnarskrárfrumvarps í einhverju nefndarherbergi hér handan Austurvallar. Vonandi gengur betur á þessu kjörtímabili að ræða og ráðast í skynsamlegar umbætur á stjórnarskrá Íslands, rétt eins og henni hefur áður verið breytt í tímans straumi. Má þá sem fyrr horfa til ákvæða um umhverfi, auðlindir og íslenska tungu, auk breytinga á þjóðhöfðingjakafla stjórnarskrárinnar. Verkefni hér næstu daga benda líka til þess að í fleira megi rýna í þessum efnum. Á netinu má lesa þá skilgreiningu á fávisku að endurtaka sömu aðgerðina en búast samt við annarri niðurstöðu og betri. Þetta er gjarnan haft eftir Albert Einstein en það er víst úr lausu lofti gripið, enn einn vitnisburður um það að ekki beri að trúa öllu á þeim vettvangi. Hinu treysti ég miklu frekar sem Svava Jakobsdóttir segir í Gunnlaðar sögu, að milli nýs og gamals er allt óskapað. Framtíðin er til þess að móta hana. Ég óska þingmönnum og starfsliði Alþingis farsældar í störfum sínum og landsmönnum alls velfarnaðar. Ég bið þingheim að rísa úr sætum og minnast ættjarðarinnar. Samkvæmt 1. gr. þingskapa ber nú þeim þingmanni sem lengsta fasta þingsetu hefur að baki að stjórna fundi þangað til forseti Alþingis hefur verið kosinn.

alla hv. alþingismenn sem kjörnir voru í alþingiskosningunum 25. september 2021 velkomna til starfa á Alþingi. Alþingi er kjölfesta lýðræðisins. Það getur aðeins með störfum sínum gegnt því mikilvæga stjórnskipulega hlutverki. Þess vegna er ástæða til að fagna setningu Alþingis í dag eftir langt fundarhlé. Ég vil láta í ljósi þá von að störf þessa nýkjörna þings verði landi og þjóð okkar til heilla. Fyrir hönd alþingismanna heilsa ég starfsfólki Alþingis og vænti þess að við megum eiga gott samstarf við það eins og endranær.

Þær sorgarfréttir bárust hingað 10. júlí á liðnu sumri að Þórunn Egilsdóttir, alþingismaður og formaður þingflokks Framsóknarflokksins, einn af varaforsetum Alþingis, hefði andast kvöldið áður, 9. júlí, á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Sú fregn var óvænt þótt við alþingismenn og margir aðrir hefðum fylgst með hetjulegri baráttu hennar síðan snemma árs 2018 við krabbamein sem lagði hana að velli langt fyrir aldur fram. Þórunn var í veikindaleyfi frá þingstörfum að mestu frá 2019 en undir lok þinghalds síðastliðið vor kom hún í þinghúsið og heilsaði upp á þingmenn og starfsmenn, en erindi hennar í höfuðstaðinn var að flytja ávarp fyrir hönd þingkvenna á ársfundi samtaka kvenleiðtoga. Það er ein af þessum ótrúlegu tilviljunum lífsins að setningu Alþingis ber nú upp á afmælisdag Þórunnar Egilsdóttur, en hún fæddist í Reykjavík 23. nóvember 1964 og hefði því orðið 57 ára í dag. Foreldrar Þórunnar eru Egill Ásgrímsson bólstrari og Sigríður Lúthersdóttir húsmóðir. Þórunn lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands 1984 og B.Ed.-prófi frá Kennaraháskólanum 1999. Þegar eftir stúdentspróf fluttist Þórunn austur á Vopnafjörð, kynntist þar manni sínum og stóð með honum fyrir sauðfjárbúi á Hauksstöðum í Vesturárdal frá 1986. Hún var leiðbeinandi við grunnskóla sveitarinnar og kennari þar 1999–2008, skólastjórnandi síðustu árin. Þá varð hún verkefnastjóri hjá Þekkingarneti Austurlands fram til þess að hún var kjörin á Alþingi. Samhliða föstu starfi og búskap varð Þórunn fljótlega forystukona í samtökum kvenna í héraði og í félagsmálum í Vopnafirði, sat sat í sveitarstjórn 2010–2014 og var oddviti 2010–2013, en áður hafði hún setið í félagsmálanefnd Vopnafjarðarhrepps. Þórunn var í stjórn Sambands sveitarfélaga á Austurlandi, í sveitarstjórnarráði síns flokks og í miðstjórn hans frá 2010. Enn fremur var hún kvödd til margvíslegra stjórnarstarfa í samtökum íslenskra sveitarfélaga, í landbúnaðarmálum og samgöngumálum. Þórunn var kjörin alþingismaður Norðausturkjördæmis 2013 og endurkjörin 2016 og 2017. Á Alþingi vakti Þórunn þegar athygli fyrir prúðmannlega framkomu og sanngjarnan málflutning. Hún var þó föst fyrir í störfum fyrir flokk sinn og hafði skýra sýn á hvað skipti máli og hvað ekki. Af sjálfu leiddi að Þórunn var kjörin til ábyrgðarstarfa innan Alþingis, hún var varaforseti nær samfellt frá 2015. Frá kjördegi í lok október 2016 og fram að þingsetningu í byrjun desember var hún starfandi forseti Alþingis. Hún var formaður þingflokks Framsóknarmanna 2015 og á ný frá 2016 meðan heilsa leyfði. Hún gegndi nefndastörfum á mörgum málefnasviðum og var hvarvetna góður liðsmaður. Á fyrsta kjörtímabili sínu, 2013–2016, var Þórunn formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins og var varaformaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins frá 2017. Hún sat á níu löggjafarþingum. Þórunn Egilsdóttur var um margt sérstæð og eftirminnileg kona, bar með sér reisn í framkomu, hæglát í fasi, orðvör og orðheppin. Öllum þótti gott að vinna með Þórunni sem var traust og yfirveguð á hverju sem gekk. Hún var einstaklega dugleg, ósérhlífin og skyldurækin við öll störf sín á Alþingi. Fráfall alþingismanns sætir tíðindum en það snertir okkur þó dýpra en ella sem þekktum margþætta mannkosti Þórunnar, baráttuþrek, hugrekki og bjartsýni Alþingi saknar vinar í stað.

Jón Sigurðsson var fæddur í Kollafirði á Kjalarnesi 23. ágúst 1946. Foreldrar hans voru Unnur Kolbeinsdóttir kennari og Sigurður E. Ólason hæstaréttarlögmaður. Jón lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík 1966, B.A.-prófi í íslensku og sagnfræði frá Háskóla Íslands árið 1969 og doktorsprófi í menntunarfræðum og MBA-prófi frá bandarískum háskólum. Starfsferill Jóns Sigurðssonar var óvenju fjölbreytilegur. Hann var lektor í íslensku við háskóla í Svíþjóð, skrifstofustjóri Máls og menningar, forstjóri Menningarsjóðs, ritstjóri Tímans, skólastjóri Samvinnuskólans og síðar rektor Samvinnuháskólans, framkvæmdastjóri Vinnumálasambands samvinnufélaganna, seðlabankastjóri, kennari við Háskólann í Reykjavík og er þó ekki allt talið. Jafnframt var Jón formaður, stjórnarmaður eða ráðgjafi margra félaga, samtaka og stofnana á sviði fjármála og viðskipta, heilbrigðismála og menntamála. Eftir Jón liggja fjölmargar bækur, ritgerðir og greinar í blöðum og tímaritum. Þegar Halldór Ásgrímsson formaður Framsóknarflokksins hvarf af vettvangi stjórnmála 2006 var Jón Sigurðsson kvaddur til starfa í ríkisstjórn og var síðar kosinn formaður Framsóknarflokksins. Hann fór með iðnaðar- og viðskiptamál og varð jafnframt annar tveggja forustumanna ríkisstjórnarinnar. Við alþingiskosningarnar 2007 náði Jón ekki kjöri og fór þá til nýrra starfa á öðrum vettvangi. Hann sat því aðeins eitt þing eftir embættisstöðu sinni sem ráðherra. Jón Sigurðsson var fjölmenntaður og margfróður maður og bjó yfir mikilli reynslu er hann kom til starfa á Alþingi, góður og sanngjarn í samskiptum við aðra í stjórnmálum, hreinn og beinn, velviljaður og jafnan glaður í bragði. Hann var snjall ræðumaður og vel máli farinn. Svo fór að Alþingi naut krafta Jóns aðeins skamman tíma en hvar sem hann fór munaði um hann í íslensku viðskipta- og menningarlífi. Ég bið þingheim að minnast Þórunnar Egilsdóttur alþingismanns og Jóns Sigurðssonar, fyrrverandi ráðherra, með því að rísa úr sætum.

Forseta hefur borist bréf, dagsett 18. október 2021, svohljóðandi: „Ég undirritaður, sem kosinn var á þing fyrir Miðflokkinn í síðustu alþingiskosningum, hef frá og með 8. október síðastliðnum

2. varamaður á lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í Norðausturkjördæmi, Kári Gautason. 1. varamaður á lista hefur boðað forföll. Kári hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi en undirritun drengskaparheits er frestað.

Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa á Alþingi. Einnig hefur borist bréf frá formanni þingflokks Pírata um að Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, 7. þm. Suðvest., verði verði fjarverandi á næstunni í opinberum erindum. Í dag tekur því sæti á Alþingi 2. varamaður á lista Pírata í Suðvesturkjördæmi, Indriði Ingi Stefánsson. Indriði Ingi hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi en undirritun drengskaparheits er frestað.

Því er óskað eftir því að í dag taki María Rut Kristinsdóttir sæti á Alþingi en hún er 2. varamaður á lista Viðreisnar í kjördæminu. 1. varamaður á lista í kjördæminu hefur boðað forföll. María Rut hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi en undirritun drengskaparheits er frestað.

Borist hefur listi sem á eru nöfnin: Birgir Ármannsson, Björn Leví Gunnarsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Inga Sæland, Jóhann Friðrik Friðriksson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Svandís Svavarsdóttir, Vilhjálmur Árnason, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi ég áðurnefnda alþingismenn réttkjörna í kjörbréfanefnd. Nefndin mun koma saman til fundar að aflokinni þessari þingsetningarathöfn.